както и на госпожа Фидосова, но трябва да признаете, че ме подведохте, тъй като заявихте, че предложението ни е некоректно, защото не са изпълнени условията относно срока, че не са минали два месеца от внасянето на проекта. Нека да припомня, че чл. 78, ал. 3 предвижда срок от 15 дена, в който съответните постоянни комисии са длъжни да представят становище.

не е двумесечен, който естествено не е изтекъл, а двуседмичен, поради което подновявам предложението на колегите за включването на тази точка в дневния ред. Благодаря. Господин Местан, моето възражение беше, че съгласно правилника ние сме длъжни по същество да се произнесем по тази точка. Аз не съм коментирала на Председателския съвет сроковете. в действащи закони на Република България този отчет да се гледа след одит на Сметната палата. Забавянето в сроковете по нашия правилник е по причина на изпълнение на законови норми, бюджетът да бъде пред-ход, тоест обсъждането му в Бюджетната комисия да бъде предшествано от извършен одит на Здравната каса. По тази причини считам, че не бихме могли да изпълним по същество онова, което ни е вменено в задължение от ал. 7 – да разискваме по същество, без да има доклад на комисията. Ако Вие държите, тъй като това е по ал. 7, да остане – приемам, че заявявате, че държите по ал. 7 това нещо да се обсъжда сега без доклад на Бюджетната комисия. Не са постъпили предложения за закони или решения от парламентарните групи на партия „Атака” и на Синята коалиция. Предложеният от мен проект също съдържа: - Точка 1 - Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; Второ – гласуване по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България заради провала на политиката му в сферата на здравеопазването. Гласуването се предвижда да бъде в петък в 9,00 ч. сутринта; Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет. Вносител: министър-председателят на Република България Бойко Борисов; - Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. Вносител: Министерският съвет; Точка 5 – Избор на омбудсман, която ще бъде т. 1, с начален час 9,00 ч., в четвъртък, с три стъпки на избора: представяне и разисквания по кандидатурите с начален час 9,00 тайно гласуване, което следва да се проведе във времето от 11,00 ч. до 12,00 ч. в зала „Запад”, и обявяване на резултатите от проведения избор, след приключване на работата на Комисията за провеждане на тайното гласуване; Точка 6 – Законопроект за ратифициране на Финансовото споразумение между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г. Вносител: Министерският съвет; Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, приет на първо четене на 18 юни 2010 г.; Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители: Емил Димитров, Николай Мелемов, Цветомир Михов и Иван Иванов; - Точка 9 - Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител: Министерският съвет; Точка 10 - Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител: Министерският съвет. Това се предвижда непосредствено преди парламентарния контрол в петък с едно уточнение министърът на вътрешните работи е извън страната и ако в петък, с оглед на гласуването на вота, което е предвидено за тогава, не остане време в законодателната ни програма за обсъждането на този законопроект, най-вероятно ще остане за следващата седмица. Точка 11 е парламентарен контрол. До момента повече от три часа. Предстои да постъпят, но всъщност вече са постъпили, до 9,00 ч. нови предложения. Няма да успеем в рамките на петъчния парламентарен контрол да изслушаме министрите по всички поставени от вас въпроси и питания. Подлагам на гласуване предложената ви Програма за работа на Народното събрание за времето от 6 до 8 октомври 2010 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ще направя процедурно предложение. Предлагам по гласуваната преди малко програма за работата на Народното събрание за тази седмица, гласуваната като точка трета – Проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет с вносител министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов, да стане точка първа, преди точката за разисквания по проекта за Решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България. Колеги, в чл. 84 от Конституцията ясно и конкретно са разписани правомощията и компетентността на Народното събрание. е записано нашето правомощие за извършване на промени в правителството по предложение на министър-председателя. Правната и политическата логика изискват необходимостта персоналните промени в кабинета да се направят и да се гласуват преди разискванията за вот на недоверие, още повече че мотивът за този вот е темата „Здравеопазване”. Затова моля да подложите на гласуване направеното от мен процедурно предложение. Обратно предложение – госпожа Манолова. Уважаема госпожо председател, категорично възразявам срещу това да подложите на гласуване направеното предложение, защото то противоречи на правилника на Народното събрание. Това ще бъде част от политическата игра, която упражняват управляващите, с идеята да обезличат, да обезсмислят и да смачкат предложения вот на недоверие. Нещо друго, това ще бъде наистина посегателство върху демократични традиции, които съществуват в цялата нова история на българския парламент (смях и правото на опозицията да определя дневния ред в първата сряда от всеки календарен месец. Какъв беше този цирк, който вие разигравахте на Председателския съвет, пред пленарната зала и пред всички български граждани, като с единодушие беше предложена и приета програмата за работата на Народното събрание за тази седмица и за този ден? С какво право вие се подигравате с демократични традиции и правила, които са наложени, които са прилагани и не са нарушавани от нито един председател на Народното събрание? (Шум и реплики от

и от тази зала и ще подложи изобщо на съмнение Вашето право и Вашата позиция на председател на Народното събрание. Уважаема госпожо Манолова, колеги, наистина сме изправени пред избор. Както ме призова госпожа Манолова да черпя опит от парламентарната традиция,

сте предложили, с оглед приоритетни други точки, съображения да бъдат изтеглени напред преди предложенията по ал. 7. Господин Пирински е направил много подробно разяснение. Аз няма да бъда толкова обстоятелствена сега, защото не считам, че имам това право, но пак се позовавам на парламентарната практика под председателството на господин Пирински по Ваши предложения, където с оглед на конкретната ситуация е допуснато гласуване, залата е приела, две парламентарни групи са напуснали. Мога да Ви припомня, материалите са при мен. Ще Ви ги предложа, за да не се ровите в стенограмите. Считам, че приоритет на Народното събрание е да отговаря за структурните промени и състав в Министерския съвет. След като има предложено

Ако не можете, ще настоявам да го подложите на прегласуване, защото мотивът Ви, че допускате грешка, че допускате нарушение на правилника на основание прецеденти от предишни народни събрания, влиза в противоречие с поетия ви предизборен ангажимент, че вие няма да повтаряте грешки на предишни управляващи. (Шум и реплики от ГЕРБ.) В противен случай казвате: „И ние сме като вас”. Това – първо. И второ, въобще не е вярно, че сме изправени пред избор, защото ако имаше реален избор, Министерският съвет щеше вече да е тук, тъй като първа точка от дневния ред беше вотът на недоверие. Но тях ги няма, защото знаят, че точката Вот на недоверие ще се отложи, тъй като Министерският съвет вече ви е разпоредил това. Тоест парламентът отново е една най-елементарна функция на волята на изпълнителната власт, а това откровено казано няма нищо общо с българската Конституция. Благодаря. министър на здравеопазването.” Режим на гласуване по

Уважаема госпожо председател, като казахте „А”, кажете и „Б” – дочетете случаите, за които сте направили справка в парламентарните стенограми. Във всички случаи обаче тогава не става дума за най-важното право на опозицията да поиска вот на недоверие към правителството и този вот да бъде избутан в края на дневната програма. Тук е мястото на досегашния министър

към предстоящото разискване на здравната политика на правителството, още повече, както стана ясно, неговата визия по въпроса още не е избистрена. Не правете внушения, които не отговарят на истината. Не правете аналогии случаи, в които наистина става дума за най-сериозното право, което имат представителите на опозицията, а именно да подложат на дебат работата на правителството в една сфера и да поискат вот на недоверие за провала в съответната политика.

Проект за решение за избиране на омбудсман. Вносители са Искра Фидосова, Красимир Велчев и Тодор Димитров. Отчет за дейността на Сметната палата за 2009 г. Вносител е Сметната палата. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на всички останали комисии. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по земеделието и горите, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Проект за решение за гласуване на доверие на Министерския съвет на Република България. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Проект за решение за избиране на омбудсман. Вносители са Лютви Местан и група народни представители. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за браншовите организации на производители и преработватели на земеделска продукция. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш). Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана. Проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител е Министерският съвет. Проект за Декларация на Народното събрание на Република България във връзка с изселването на европейски граждани от територията на Френската република. Вносители са Ахмед Доган и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 5 октомври 2010 г. от Националния статистически институт е получена информация за доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2010 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. трета – Проект за Решение за персонални промени в Министерския съвет с вносител министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов, да

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – да поканим

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители! Както стана ясно от гласуваната седмична програма, днес българското Народно събрание трябва да гласува поредна смяна на министър от правителството, както и да разисква дебатите по първия вот на недоверие към сегашното правителство. Смятам, че темата „здравеопазване” е най-горещата тема в българското общество. Това беше от резултатите на всички социологически агенции. Надявам се, че ГЕРБ ще остане на равнището на декларираните публичност и прозрачност по време на предизборната кампания. Затова предложението на Парламентарната група на Коалиция за България е за пряко предаване на т. 1 и т. 2 от дневния ред на Народното събрание за днешния ден по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, Аз правя процедурно предложение за директно пряко предаване само на т. 2 от вече гласувания дневен ред за днес, а именно дебатите по вота на недоверие, и обратно предложение – за неподкрепа на прякото предаване по т. 1. Тъй като по същество в част от предложението за пряко предаване има различно виждане, ще ги подложа отделно на гласуване. Подлагам на гласуване предложението

да бъдат предавани пряко. Постъпи второ процедурно предложение, което частично се съдържа в първото – само дебатите да бъдат предавани пряко. Тъй като има обструкции,

за пряко предаване на двете точки – промени в състава на Министерския съвет и дебатите по вота. Подлагам на гласуване първото по ред направено процедурно предложение.

Благодаря, госпожо председател. тъй като председателката на няколко пъти се позовава на парламентарната практика, досега няма случай гласуване на персонални промени в правителството да не е излъчвано пряко по Българската

Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Искра Фидосова - пряко да бъде излъчван дебатът по вота на недоверие. Гласували

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, тъй като явно се пристъпва към т. 1 от гласувания дневен ред, искам да направя процедурно предложение

т. 6 от Конституцията, на която се позовава и Проекта за решение, гласи, че Народното събрание избира и освобождава министър-председателят и по негово предложение - Министерския съвет, извършва промени в правителството по предложение на министър-председателя. Това е лично и единствено негово правомощие, а не на Министерския съвет, който би могъл да упълномощи определен негов член да представи този или онзи законопроект. Персонални промени в правителството са от изключителните правомощия и компетентност да прави единствено и само министър-председателят и това правомощие той не може да делегира на друг член на правителството. Уважаема госпожо председател, на това основание моля да отложите точката докато господин министър-председателят не дойде, за да изпълни правомощията си по чл. 84, т. 6 от Конституцията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Беше направено. Слушайте какво направи колегата като предложение. Много ви моля!

За процедура – заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин заместник министър-председател на Министерския съвет, уважаеми дами и господа, правя предложение да бъде поканена и другата половина от процесното решение. Тук е само кандидатът за министър, а госпожа Анна-Мария Борисова, която е т. 1 от предлагания Проект за решение, срамувате ли се да я поканите? поканите? Правя процедурно предложение, уважаема госпожо председател, щом каним кандидата, да поканим и другия човек, по отношение на който се отнася това решение. Благодаря Ви. Моля да го подложите на гласуване. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение – да поканим министъра в оставка да присъства в пленарната зала.

Уважаема госпожо председател, правя процедура за прегласуване. Понятно ми е неудобството, в което изпада мнозинството заради евентуалното присъствие на госпожа Анна-Мария Борисова, но още по-необясними са страхът и криенето на господин министър-председателя от тази най-съществена отговорност като премиер. Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата на министъра в оставка.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Лошо започва днешният пленарен ден. За това За това начало тон дадохте Вие, госпожо председател. Какво се случи от заседанието на Председателския съвет до разглеждането на Проекта за дневен ред в пленарната зала, та Вие се отметнахте от Вашето предложение, което е фиксирано и в предложението за дневен ред за тази седмица, в което Вие изрично сте записали като първа точка: „Разисквания по вота на недоверие, внесен от парламентарните групи на Коалиция за България и на Движението за права и свободи”? Не виждам никакви основания и в предложението, което беше направено от госпожа Фидосова, която също е участник в Председателския съвет, в което можеше да заяви тази си позиция. Всъщност, уважаеми дами и господа народни представители, и Вие, госпожо председател, се опитвате да черпите права от един прецедент от м. април, в който, забележете, предложението е за прекратяване на пълномощията на народен представител и решение за Великденската ваканция, които да минат преди същностните въпроси на предложението по ал. 7. Това е жалко,

каква степен ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, от името на парламентарна група можете да говорите по въпроси, които не са поставени и обсъждани в дневния ред. Това, за което искате декларация, е недопустимо, поради което Ви отнемам думата

Не съм Ви дала думата, господин Пирински. Господин Пирински, не съм ви дала думата, моля Ви! Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожа Анна-Мария Борисова Иванова – министър на здравеопазването, подаде оставка и поиска да бъде освободена от заеманата от нея длъжност като член на правителството.

от 27 юли 2009 г. е представен проект на Решение за персонални промени в Министерския съвет, който предвижда: 1. Госпожа Анна-Мария Борисова Иванова да бъде освободена като министър на здравеопазването. 2. Господин Стефан Константинов Константинов да бъде избран за министър на здравеопазването. Доктор Стефан Константинов е лекар в отделение по акушерство и гинекология в Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Кюстендил, в извънболничната медицинска помощ, индивидуална практика и в медицински център. Заместник министър-председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз и член на Съвета на директорите на Многопрофилната болница за активно лечение „Никола Василев” – Кюстендил. След завършване на средното си образование в гр. Кюстендил през 1983 г. с пълно отличие, той завършва през 1989 г. висшето си образование във ВМИ – София – Медицинска академия, специалност „Медицина” и диплома от Факултета за обществени професии – превод на медицинска литература от английски език. От 1989 г. до 2002 г. е работил последователно като лекар в отделение по акушерство и гинекология на Областна болница – Кюстендил и в Тунис. От 2005 г. до 2009 г. е бил секретар на Районната колегия на Българския лекарски съюз в Кюстендил, впоследствие председател на същата колегия.

Уважаеми дами и господа, процедурното ми предложение е да бъде прекратено обсъждането на тази точка и да се премине към разглеждане на следващата Причината е следната. Госпожо Цачева, Вие днес си позволихте да водите заседанието на Народното събрание

със собствените Ви думи, че няма никакъв спор, че първа точка ще бъде Обсъждане вота на недоверие. Това са Ваши думи, протоколирани в Председателския съвет. Вие очевидно през цялото това време сте знаела, че госпожа Фидосова ще направи това предложение, Вие сте се подготвила с някакви аргументи, които сте изсмукала от пръстите си, защото нито един от тези три случая, за които говорите, въобще не е бил спорен съгласието на пленарната зала се е пристъпило към такава промяна на процедурата. В момента това, което правите, не го е правил нито един председател на Народното събрание и в най-острите дни на конфронтация в този парламент. Вие имате личен, много осезаем принос в рушенето на парламентаризма в България. Затова Ви предлагам незабавно да освободите председателското място, да дадете възможност на господин Атанасов да продължи, който да подложи на гласуване моето предложение. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение, а то беше за прекъсване на дебатите по тази точка.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Това прегласуване е последният шанс да спестите на председателя на Народното събрание

Подлагам на гласуване предложението за прегласуване.

Допускайки това гласуване, не правя нищо по-различно, което само за състава на Четиридесетото Народно събрание се е случвало три пъти. РЕПЛИКА

Когато председателстващият господин Корнезов, подлагайки на прегласуване, и залата – мнозинството, прегласува и поставя друга точка извън ал. 7 на първо място, води до напускане на залата на две парламентарни групи – Парламентарната група на „Атака”, Парламентарната група на „Демократи за силна България”, следва изявление от групата на ОДС. Уважаеми дами и господа, много добре съм проучила парламентарната практика. Нямам никакви намерения да се записвам в историята, а и не мога, защото вие вече сте го направили.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вие, госпожо председател, съгласно чл. 9, т. „осигурявате и следите за спазването на този правилник”. А „този правилник” е Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание. В чл. 44, ал. 5, госпожо председател, е записано, че председателят дава думата, изброява се на кого, „когато я поискат в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на парламентарните групи”. И ал. 6, госпожо председател, третира въпроса за изявления извън темите в дневния ред. Вие преди малко, госпожо председател, си позволихте да ми отнемете думата, да прекратите моето изказване, да заблудите пленарната зала, без каквото и да е основание и без да чуете по-нататък онова, което исках да Ви кажа. Госпожо председател, не само държа да се извините – не на мен, а на парламентарната група, която представлявам, и на народните представители, които са в пленарната зала, държа да освободите мястото, което заемате в момента, защото не показвате способност да ръководите днешното заседание на Народното събрание.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Искам да се обърна към тази зала за сериозно отношение и за работа (шум и реплики в КБ), защото несериозно е вашето отношение,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа! Вземайки повод от призива на господин Велчев, смятам, че сериозността на такъв тип заседание, в което се правят персонални промени в кабинета, свързани с освобождаването на един министър, избора на нов министър, пряко свързано с внесения вот на недоверие от опозицията